7. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Вносители са: Николай Хаджигенов и група народни представители; Христо Иванов и група народни представители; Андрей Михайлов и група народни представители Моля председателят на водещата Комисия да представи докладите по трите законопроекта. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, които сте в залата! Ще представя накратко трите законопроекта, както бяха приети на първо гласуване в Комисията по конституционни и правни Ще започна със Законопроект № 46-154-01-33, внесен от Андрей Михайлов и група народни представители от парламентарната група на „Има такъв народ“. Законопроектът предвижда промяна в контрола на Бюрото по защита. От страна на заинтересованите субекти бяха представени становища както лично, така и в писмена форма. на правосъдието беше посочено, че Законопроектът допринася за въвеждането на ефективен и действащ контрол, както и за утвърждаване на разделение на властите. В мотивите на този законопроект беше отбелязано, че той е израз на разделението на властите, недопустимостта на чисто правоохранителна дейност, каквато извършва Бюрото по защита, да бъде в и обхвата на съдебната власт, където се намира прокуратурата. Наред с това постъпиха и други становища, които в голямата си част подкрепят така предложения законопроект. Беше изказано отрицателно становище от страна на Прокуратурата на Република България… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Михайлов, Вие трябва да изчетете докладите на Комисията по трите законопроекта – трите доклада, и след това в дебата вече можем да дебатираме и да обсъждаме.

От името на вносителите Законопроектът беше представен от председателя на Комисията. В така предложения законопроект се предвижда дейността на Бюрото по защита да се прехвърли в Министерството на правосъдието под формата на самостоятелен специализиран отдел. Беше посочено, че промяната на Закона през 2014 г., функциите по ръководство и контрол се съсредоточават при главния прокурор в нарушение на принципа на разделение на властите, като със законодателни изменения от 2018 г. правомощията му се разширяват необосновано и твърде много с компетенции, неприсъщи на съдебната власт. Конституционните правомощията на прокуратурата са ясно определени, а именно да ръководи разследването, да упражнява надзор за неговото законосъобразно провеждане, както и да привлича към наказателна отговорност лицата, които са извършили престъпления. Беше отбелязано, че защитата на застрашени лица в наказателното производство не са сред конституционно определените функции на прокуратурата, а са от изключителната компетентност на Министерския съвет. С Проекта на закон се предлага специалната защита да се осъществява от министъра на правосъдието, а контролът върху дейността на Бюрото по защита да се извършва от Съвета по защита, като средствата за осъществяване на дейността на Бюрото ще се осигуряват от бюджета на Министерството на правосъдието. Законопроектът съдържа и Преходни и заключителни разпоредби, които изчерпателно отразяват предвидените в нормативните актове изменения. Посочих вече, че са постъпили становища от Министерството на правосъдието, законопроект ще допринесе за въвеждането на ефективен и съобразен с действащата конституционна уредба модел, като се постигне ефективна защита на прокурори, съдии и следователи в рамките на единен административен орган. От Прокуратурата на Република България изразяват несъгласие с предложения проект на закон, като уточняват, че към момента контролът върху изпълнението на специалната защита се осъществява от Съвет за защита на застрашените лица, формиран от висши органи. Посочва се, че Народното събрание изслушва и приема Годишен доклад на главния прокурор, който съдържа обобщени данни и за дейността на Бюрото по защита. В обсъждането взеха участие народните представители господин Хамид, господин Михайлов, госпожа Александрова, госпожа Каназирева и господин Байчев. От различните парламентарни групи бяха представени становища. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта, тъй като ще се наруши ефективната работа в Бюрото по защита. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта и добавиха, че за да се запази ефективността на органа е достатъчно да се ограничат правомощията на главния прокурор до определените такива в Конституцията. От парламентарните групи на „БСП за България“, „Демократична България“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“ заявиха, че подкрепят Законопроекта и добавиха, че по този начин ще се осигури законосъобразен контрол в съответствие с принципите на правовата държава, независимостта на съдебната власт и разделението на властите. Законопроектът беше приет от Комисията по конституционни и правни въпроси.“ Това беше по отношение на първия представен законопроект, както е по Доклад на Комисията.

беше разгледан на заседанието от 31 август 2021 г. в Комисията по конституционни и правни въпроси. Законопроектът беше представен от народния представител Атанас Славов, който посочи, че с него се предлага организационното преминаване на Бюрото по защита

В своето изказване в Комисията народният представител Славов посочи, че се предвижда контролът върху дейността на Бюрото да се осъществява от министъра на правосъдието, като по този начин дейността на органа ще подлежи на парламентарен контрол. Господин Славов добави, че институционалното преместване на Бюрото по защита в Министерството на правосъдието позиционира органа в изпълнителната власт и че Конституцията определя функциите по охрана на обществения ред и гарантирането на сигурността на всички правни субекти да се осъществяват именно от Министерския съвет. Беше посочено, че Проектът на закон предвижда Преходни и заключителни разпоредби, които уреждат статута на служителите в Бюрото и осигуряват ефективното изпълнение на функциите му. Той добави, че законопроект с такова съдържание е бил внесен още в предходното Народно събрание, а по настоящия проект на закон е проведено обществено обсъждане и е минало достатъчно време, за да могат заинтересованите страни да се запознаят с него.

Посочва се, че функциите на Бюрото по защита са специфични и строго ограничени, без да дублират правомощията на органи от изпълнителната власт. Отбеляза се, че Съветът по защита има точно определен персонален състав и правомощия, с които упражнява необходимия контрол върху дейността на Бюрото В обсъждането взеха участие народните представители господин Михайлов, господин Хамид, госпожа Александрова, госпожа Каназирева и господин Байчев. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта, тъй като ще наруши ефективността на работата на Бюрото по защита. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта и изложиха становище, че за да се запази ефективността на органа е достатъчно да се ограничат правомощията на главния прокурор до определените такива в Конституцията на Република България. От парламентарните групи на „БСП за България“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“ заявиха, че подкрепят по принцип Законопроекта, като добавиха, че по този начин ще се осигури граждански контрол в съответствие с принципите на правовата държава, независимостта на съдебната власт и разделението на властите. В заключение, в резултат на проведеното обсъждане Комисията прие така предложения законопроект.“ По отношение на третия законопроект, внесен от народния представител Николай Хаджигенов и група народни представители: На заседанието също присъстваха представителите, както посочих, на Министерството на правосъдието и прокуратурата. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Меглена Гунчева, която посочи, че с него се предлагат законодателни промени, насочени към преминаването на ръководеното от главния прокурор Бюро по защита към Министерството на правосъдието. Вносителите мотивират законодателната инициатива с необходимостта от промяна на действащата нормативна уредба, по силата на която главният прокурор самостоятелно ръководи и контролира дейността на Бюрото по защита. Народният представител Гунчева отбеляза, че едноличното ръководство и контрол върху дейността на Бюрото, осъществявани oт главния прокурор, е в противоречие с принципа на разделение на властите, тъй като дейността по охрана и опазване на обществения ред по силата на Конституцията се осъществяват от изпълнителната власт, а не от съдебната, към която е Прокуратурата на Република България. Народният представител заяви, че институционалното преместване на Бюрото в Министерството на правосъдието позиционира органа в изпълнителната власт, където е бил по силата на първоначалната редакция при приемането на Закона през 2004 г. и допълни, че към момента функциите на Бюрото към главния прокурор изцяло дублират компетенции на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието. По Законопроекта постъпи становище от Министерството на правосъдието, което изразява принципната подкрепа към законодателната инициатива, но посочва необходимостта от съобразяване с обстоятелството, че министърът не може едновременно да ръководи и да упражнява контрол за законност върху дейността на Бюрото по защита. Представителят на Министерството на правосъдието изтъкна, че в рамките на европейски препоръки е указано, че органите за защита следва да бъдат в институционални звена, които нямат функции по разследване и повдигане на обвинение. Прокуратурата на Република България изрази отрицателно становище по Законопроекта, като приема, че същият е необоснован и липсват убедителни аргументи за приемането му. Посочва се, че законодателните промени, довели до настоящата структура на Бюрото по защита, са извършени след анализ и оценка на дейността му до 2014 г. и са продиктувани от необходимостта от постигане на повече ефективност в работата му. В обсъждането взеха участие народните представители Андрей Михайлов, Хамид Хамид, Анна Александрова, Дани Каназирева и Тодор Байчев. Подобно на другите законопроекти от парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта, тъй като ще се наруши ефективността в работата на Бюрото по защита. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта и изложиха становище, че за да се запази ефективността на органа е достатъчно да се ограничат правомощията на главния прокурор. От парламентарните групи на „БСП за България“ и „Демократична България“ заявиха, че подкрепят по принцип Законопроекта, като добавиха, че по този начин ще се осъществи граждански контрол в съответствие с принципите на правовата държава, независимостта на съдебната власт и разделението на властите. В заключение, председателят на Комисията заяви, че съществен мотив за подкрепа на Законопроекта са характерните за изпълнителната власт функции, които упражнява Бюрото.

Благодаря Ви, господин Михайлов. Давам думата на господин Хаджигенов, като вносител на първия внесен Законопроект. Имате 10 минути за становище. Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители, госпожо Председател, моля предварително да простите волността ми, но ако случайно целта на близо двучасовия сутрешен дебат беше да не стигнем дотук, бяхте близо. Ако случайно греша, моля да ме извините за това лирично отклонение. Ще бъда относително кратък и няма да се възползвам от цялото си време, доколкото идеята на този законопроект е да върнем съществуващото положение там, където му беше мястото, конкретно по отношение на ефективността, доколкото в момента Бюрото е тотално неефективно. Вероятно не много от Вас са прочели Доклада на прокуратурата, в него има част, касаеща дейността на Бюрото. Извън това главният прокурор беше изслушан в комисиите и там също стана въпрос за дейността на Бюрото. Хубаво е да се види, че откакто Бюрото е под командването на главния прокурор, нещо, което всички ние знаем, то пази единствено и само главния прокурор плюс още двама неназовани магистрати. Двама магистрати извън главния прокурор. Двама! Извън тях в последните две години, което е извън предмета на дейност на Бюрото, защитават 20 свидетели, от тях осем в страната, което означава, че 12 души просто живеят в чужбина. Защото нали никой няма илюзията, че банда въоръжени талибани, извинявайте, служители на Бюрото в чужбина пазят свидетелите. Не,

има го в Закона за МВР и касае дейността на МВР, а не дейността на Бюрото. „Охранява и обезпечава провеждане на действия по разследването“ – т.

с единствената цел да запази властта на диктатора, защото нямаме илюзия, Иван Гешев в качеството си на все още главен прокурор се опитва всячески да се сдобие с правомощия, които не му се следват. И това няма нищо общо с работата на прокуратурата, няма нищо общо с опазването на свидетелите, защото, съгласете се, 8 милиона на година, в която пазим двама магистрати и половина, ако включим и главния прокурор вътре, и 8 души в страната плюс разноските на 12 души извън страната, извинявайте, е твърде много. Това са парите на данъкоплатците и всъщност огромна част от тези средства отива за забавление на главния прокурор и създаването му на ореол на ценност. Всъщност под ръководството на главния прокурор Бюрото се превърна в една паравоенна организация, която се ползва не по предназначение и не за целите на правосъдието, очевидно не защитава свидетели. Това се случваше достатъчно ефективно преди Бюрото да бъде преместено при Същите тези лица, всички видяхме миналата година как нахлуха в Президентството, както и да го нарича сега главния прокурор – било комуникационна грешка, забележете, не нахлуване, обяснението на прокуратурата след това. Всичко това беше направено съвсем умишлено, точно както беше направено умишлено и влизането в едно министерство преди това, там нямаше комуникационна грешка. Дори когато се касае за извършване на престъпление, такава практика, макар и епизодична през годините, има от лица, заемащи висши държавни длъжности. Пращането на обикновен районен инспектор с призовка в ръка е точно толкова ефективно, колкото пращането на банда брадати талибани, въоръжени до зъби в Президентството, но пък не изглежда така добре пред камерите и не дава възможност на главния прокурор после да твърди, че видите ли имало комуникационна грешка. Предполагам, че колегите ще се спрат подробно върху темата – в този си вид това противоречи на Конституцията, нямам съмнение, че Конституционният съд ще се произнесе по темата. Такива са препоръките на всички европейски органи и ние трябва да върнем Бюрото там, където му е мястото – към министъра на правосъдието, в отделен отдел или дирекция, за да може то да работи ефективно и по същество, а не да пази главния прокурор неясно от кого. За съжаление, материалите са секретни, но беше докладван последният известен сигнал, който касае Иван Гешев, Бойко Борисов и Цацаров, и се колебая дали да го определя като жалък, или като смешен. В нормална ситуация сигурно бихме се смели с глас. Но понеже ситуацията не е нормална, може би все пак е жалък. И да, главният прокурор не е заплашен от нищо, но ако бъде заплашен, същността на всеки един от трите проекта е, че на него му се дължи защита, естествено, не само като на главен прокурор, а и като на обикновен български гражданин. Благодаря, госпожо Председател. Благодаря Ви, господин Хаджигенов. От името на вносителите на втория законопроект? Заповядайте, господин Славов. АТАНАС Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Накратко ще Ви представя основните акценти в нашия законопроект. Благодаря на председателя на Комисията по конституционни и правни въпроси за доброто представяне. Нашият законопроект се фокусира върху това Бюрото по защита да бъде върнато там, където е неговото естествено институционално място, там, където беше до 2014 г., когато мнозинството, подкрепило

Идеята на цялата тази законодателна инициатива е да възстанови първоначалния смисъл и цел на Бюрото по защита да охранява лица, застрашени във връзка с наказателното производство, да бъдат премахнати всички дублиращи функции, които се упражняват от други органи, като Главна дирекция „Охрана“ в Министерството на правосъдието или като органите на МВР. Но големият въпрос, който поставя тази законодателна инициатива, е следният дали в България можем да допуснем съобразно принципите на Конституцията на правовата държава и разделението на властите, да има една институция в лицето на главния прокурор и на прокуратурата, която да е безконтролна, безотчетна, която само да получава нови правомощия, без да се отчита пред обществото за тези правомощия? Ние видяхме през изминалите години, видяхме и последните дни, когато главният прокурор благоволи, забележете, не е длъжен, той благоволи да идва в парламента да направи всичко възможно да не даде информацията, която парламентът искаше от него. Именно със своето поведение главният прокурор доказа следното: необходимо е това Бюро за защита, което е форма на концентрирана репресивна власт, да бъде върнато в изпълнителната власт, за да подлежи на парламентарен контрол, на отчетност, на публичност. Единствено през парламента е възможно някаква форма на отчетност и контрол върху дейността на репресивните органи да бъде извършван. Ясно е, че ако остане в главната прокуратура колкото и материални придобивки да има там, колкото и да са по-високи заплатите на служителите, няма да изпълнява основната си обществена функция, а тя е да гарантира, че хората, които подпомагат правосъдието, свидетелите, включително част от тях – хора, които са участвали в някаква престъпна дейност, но са станали свидетели на правосъдието, ще получат защита. Не може да си адекватен свидетел на правосъдието, ако прокурорът, който във всеки един момент може да те превърне в обвиняем, те защитава в кавички. Няма как да те защитава, ще изпълняваш поръчките на прокуратурата, както виждаме, че се случва много често с лица, които са свидетели по ключови дела. Затова, уважаеми колеги, Бюрото трябва да бъде върнато в изпълнителната власт, за да имаме всички ние като представители власт, контрол, да искаме отчетност, да посочваме пороците тогава, когато ги има и за да изпълнява то основната си функция. Както Народното събрание в една конституционна държава има контрол върху бюджета, и единствено Събранието има контрол върху бюджета го гласува, така Събранието във всяка правова държава трябва да има контрол върху организираната принуда, осъществявана от органите на властта. Не може да има орган, като прокуратурата и като главния прокурор, който да не подлежи на публична отчетност и контрол, и приемането на Законопроекта, който е предложен, както останалите два законопроекта, ще е тест дали България иска да бъде правова, конституционна, модерна европейска държава или не. Искрено се надявам, че наред с приемането на актуализацията на бюджета ще имаме време да приемем и Закона за Бюрото по защита, и Закона за ликвидирането в този вид на специализираното правосъдие, Специализирания съд и прокуратура. Това ще е тестът дали можем да продължим напред като държава правова и конституционна, или ще се свличаме в някакъв друг алтернативен ред, който не е нищо друго, а авторитаризъм под някаква нова форма. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, във връзка с представянето на внесения от нас законопроект ще отбележа само няколко неща. Бюрото по защита извършва изцяло правоохранителна дейност. Това беше казано досега. Какво обаче не беше изговорено? Бюрото по защита има функциите и на някои от елементите на специална служба. Повечето от Вас познават Закона, забележете, служителите на Бюрото по защита могат да използват документи за прикритие, тоест изрично създадени документи. Тази практика е допустима и за защитаваните лица. Ако за защитаваните лица това е обичайно, нормално, то за служителите на Бюрото това е една екзотична хипотеза. Да приемем дори, че тя е необходима за работата, но това показва, че Бюрото по защита има един инструмент, характерен за службите за сигурност в България. След като това е така, мястото му в съдебната власт ли е? Съдебната власт ли трябва да бъде онази власт, която да носи тези правомощия, която да може да използва подобен инструмент, и не само това – полицейските правомощия? Полицейските правомощия на Бюрото по защита са му дадени допълнително, не с неговото раждане, а по-нататък. Тоест Бюрото по защита постепенно се развива като един ексцес на правозащитната дейност, тоест то получава повече, и повече, и повече правомощия с всяка изминала година. Възниква въпросът това необходимо ли е за съдебната власт, това характерно ли е за съдебната власт? Дейността по охрана е част от изпълнителната власт. Опора за това чисто правно намираме в чл. 105, ал. 1 и 2 от Конституцията функциите на прокуратурата да повдига и поддържа обвинението, да ръководи разследването, но тези функции са много далеч от правоохранителната дейност на Бюрото. Всичко това позволява да мотивираме извода, че мястото на Бюрото не е в обхвата на съдебната власт. Естественото му място е в Министерството на правосъдието, неслучайно Бюрото тръгна оттам. Още нещо, извън правните аргументи, колеги, огледайте се, когато виждате снимките на служителите в Бюрото. Вижте тяхната екипировка, вижте тяхното поведение, вижте тяхното въоръжение. Само се огледайте! Ще видите, че те превъзхождат служителите в българските служби за сигурност и обществен ред. Пак въпросът: мястото му в съдебната власт ли е? По отношение на контрола. Контролът към настоящия момент е много ограничен. Предвидените в Законопроекта изменения ще доведат до това, че контролът ще бъде много по-голям. Това, в което Ви моля да вникнете – никой от законопроектите не предвижда закриване или ощетяване на Бюрото. Дейността на Бюрото не е безсмислена. Напротив, дейността на Бюрото е много важна. Тя е много съществен инструмент в наказателното производство за защита на свидетели, както и за защита на магистрати, но мястото му е в изпълнителната власт, защото Бюрото има инструментите да засегне свободата, живота и здравето на българските граждани, което е много далеч от целта на съдебната власт и извън правните аргументи. Един мой уважаван колега юрист тук, в парламента, говореше за регалиите на властта, за символите на властта. Няма смисъл съдебната власт да се ползва с такива символи, с такива регалии на охранителна власт. Не, това не е необходимо. Необходимо е Бюрото да си върши работата, но извън съдебната власт. И с това искам да приключа, като кажа, че законопроектите имат сходна философия, но Законопроектът на парламентарната група на „Има такъв народ“ предвижда една много съществена разлика правосъдието, също така разлика във функциите на Съвета, който осъществява контрол. Това са много важни разлики, които призовавам, според гласуването Ви, разбира се, в залата, да бъдат след това разгледани между двете гласувания в Комисията по конституционни и правни въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Михайлов. Откривам дебата. Изказвания?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние от „Има такъв народ“ ще подкрепим в момента на първо четене и трите предложения. Те са изключително еднакви, с малки разлики, съществени разлики, но се надявам, че в Правната комисия между двете четения те ще бъдат обединени в едно общо предложение, защото наистина това са три изключително еднакви

изказвания? Господин Байчев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние от Българската социалистическа партия заявяваме категорично и съвсем ясно, че подкрепяме и трите внесени законопроекта. Не на 1/3, не на 7/8, колеги, на 100% и трите. Казвам това, защото често се спекулираше, особено в предната точка, че се прави умишлено дебатиране, за да се забави тази, но трябва да заявим съвсем категорично, че и трите законопроекта следват една и съща философия, и което е по-важно, колеги, следват една и съща цел, а именно връщане на Бюрото за защита на свидетели в Министерството на правосъдието. Да, колеги, има малка разлика, тъй като законопроектите се различават – дали да бъде специализиран отдел, или към Главна дирекция „Охрана“, но аз вярвам, че в дебата между първо и второ четене това ще бъде изчистено и ще постигнем единомислие. Прави ми впечатление в в този дебат и въобще в дебата в обществото, че Бюрото за защита на свидетелите не стана известно със защита на някакви ключови свидетели, с техните показания, благодарение на които се разкриват организирани престъпни групи, даже бих казал, за жалост, че шестима души са се отказали и от защита. По-скоро стана известно, че в това бюро действат като едни щурмоваци на господин Гешев, които по незнайно какви критерии в съответното производство биват изпращани да извършват съответните процесуални действия – дали ще бъде арест, дали ще бъде претърсване и изземване, но, колеги, не е ясно защо по определени досъдебни производства е изпратено именно Бюрото за защита? Даже бих казал, понеже имаме двама колеги тук, които са били министри на вътрешните работи, един министър на вътрешните работи би се обидил и засегнал защо не е уведомен, защо са прескочени органите на разследване, защо не е уведомено МВР?! Това са основателни въпроси, които се повдигат в обществото и не получават никакъв отговор. Бюрото за защита би трябвало да служи за физическа охрана, за осигуряване на психологическа помощ, а не, както казах, като отряд щурмоваци. Друг въпрос, който също възниква, е: чрез Бюрото не се ли заобикаля разделението на властите, колеги? Мисля, че се нарушава балансът на орган на изпълнителната власт е заменен от друг орган, който обаче не подлежи по никакъв начин на парламентарен контрол. Както е известно, в наказателния процес има равнопоставяне на страните, което е белег за справедливост, а прокуратурата от своя страна е страна в наказателния процес. Ако повдигаме отново въпроса за справедливостта, къде тук е справедливостта, когато в чл. 16а главният прокурор сам решава дали да инициира защита спрямо някого и спрямо кого? Той да определи сам и еднолично. По този начин прокуратурата би могла не просто да въздейства върху даден свидетел, а направо може да му окаже натиск да говори в определена посока. Тази определена посока ще бъде на страната на прокуратурата, на страната на обвинението, но да не забравяме, че прокуратурата, освен да събира доказателства, които подкрепят нейната теза, трябва да събира въобще доказателства и в посока на оневиняване. Така че, колеги, това също е недостатък, който трябва да бъде премахнат. На всички е ясно, че правомощията на главния прокурор по отношение на Бюрото за защита противоречат на Конституцията на Отменена е първоначалната идея за охрана, като са ѝ вменени полицейски функции, и ние, колеги, трябва да оправим тази грешка. Трябва да възстановим правовия ред, да направим така, че да има ефективен контрол, да прекратим дублиращите функции с тези на МВР и да има яснота кой и за какво използва Бюрото за защита на свидетели, кой решава и кога да го използва. Налице е една противоконституционност, на която трябва да се сложи край, и както в самото начало заявих, ние подкрепяме и трите законопроекта. Благодаря Благодаря Ви, господин Байчев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Атанасов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, няма да Ви отнемам много време, защото виждам, че в залата има широк консенсус по тези законопроекти, единият от които е внесен от „Демократична България“. Те са сходни помежду си и за това има основание. Бих искал само да отбележа, че много преди днешния ден или сегашното време този действащ закон трябваше да бъде изпратен в Конституционния съд и досега този въпрос щеше да бъде решен от него, защото текстовете, които са предмет на промяна, предложена в тези законопроекти, са абсолютно противоконституционни. Ще си позволя, за да не Ви губя времето, да прочета няколко текста от Конституцията: Член 105, ал. 2 от Конституцията казва: „Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили.“ Ето го текста, на който противоречат атакуваните сега текстове с тези три законопроекта, защото, повтаряме се, но има разделение на властите и по принцип репресивната власт – това е изпълнителната власт и тя трябва да подлежи на парламентарен контрол, както е разписано в нашата Конституция. Няма парламентарен контрол върху прокуратурата. Отделно от това не искам да Ви чета чл. 127 от Конституцията, където са разписани правомощия на прокуратурата. Там няма правомощие нито по охрана, нито по отбрана, грубо казано. Трябва да подкрепим тези законопроекти и да могат между първо и второ четене да бъдат обединени, изчистени текстовете и до края на това Народно събрание този дефект да бъде премахнат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов. Реплики? Няма. Други изказвания? Ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване в такъв случай.

преминаваме към гласуване в такъв случай. Ще гласуваме трите законопроекта поотделно по реда на тяхното внасяне. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

Иванов и група народни представители. Гласували 191 народни представители: за 135, против 42, въздържали се 14. Предложението е прието. Гласуваме последното предложение по този законопроект от Андрей Михайлов и група народни представители. Гласували

Предложението е прието. Заповядайте, господин Хаджигенов. Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение за тридневен срок между първо и второ гласуване. Достатъчни са за изработване на Общ проект. (Шум и реплики.) Той е почти готов. Благодаря, госпожо Председател. Има ли обратни предложения? Заповядайте, госпожо Александрова. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя обратно предложение да се спази седемдневният срок, тъй като все още не е приет Общият доклад с трите законопроекта. Нека да следваме Правилника стъпка по стъпка и да не бързаме с бързото законодателство, защото видяхме до какво води с приетия от Вас Изборен кодекс. Благодаря Ви.

Извинявам се, колеги, но министър-председателят е в кабинета ми и трябваше да изляза. Колеги, доколкото разбрах, гласувахте трите законопроекта, нали така ги подкрепихте? Трябва да се направи Общ законопроект и преди да се изработи Общият законопроект и да бъде обявен в пленарната зала, не може да се скъсява никакъв срок по Правилник. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Така че, моля Ви, затова това предложение за скъсяване на срока може да бъде направено, едва след като обявя Общия законопроект в пленарната зала.

Моля вносителят да представи въпросите, предмет на изслушването. Моля да поканите министър-председателя и министрите, които са в Народното събрание.

Като гледам май само на МВР темата за охрана на границата не им е важна, тъй като министър Рашков още го няма. За сметка на това уважавам и искам да благодаря на всички народни представители, които тази тази сутрин подкрепиха точката да влезе в дневния ред, тъй като е важно да видим, особено при положение че текат сроковете за внасяне на предложения между първо и второ четене в Закона за държавния бюджет. Какви са точните разчети на правителството, какви са планираните действия на правителството за реакция на бъдещата и евентуална мигрантска вълна, която, за съжаление, вече тропа на вратата ни. Защо го искахме днес? Поради простата причина, че вече приключи неформалната среща на министрите на вътрешните работи, където това беше тема. За съжаление, на нея беше и заместник-министър на вътрешните работи – май по-скоро него трябваше да поканим, тъй като гледам вицепремиерът Рашков няма интерес от темата – за втори път го казвам. Предстоят тази седмица две други неформални срещи в Европейския съюз – тази на министрите на външните работи от 2-ри до 3-ти и от 1-ви до 2-ри на министрите на отбраната, за което, благодаря и на двамата министри, че са тук и че ще успеят да кажат позицията на България, с която отиват на тези срещи. Тъй като за нас, предполагам, за всички народни представители е важно да се преборим и за европейска подкрепа по охрана на външна граница на Европейския съюз така, както е редно, и така, както винаги българската държава се е ползвала с такава европейска подкрепа при тези кризи. Затова е хубаво да се чуе господин министър-председателят с каква позиция отиват министрите и какво всъщност се е договорило на срещата между министрите на вътрешните работи на страните – членки на Европейския съюз? Ще има ли подобна финансова подкрепа? Ще има ли логистична подкрепа, включително през мисии на „Фронтекс“? Какво и откога можем да очакваме подобна подкрепа от страна на нашите партньори в Европейския съюз, за да може да осигурим сигурна външна граница на Европа? Отделно, от един месец насам се говори за участие на елементи от Българската армия за опазване и за подпомагане на мисията по опазване на българската граница от „Гранична полиция“. Тук е важно да чуем какви разчети, с колко души… Все пак да не забравяме и още едно нещо – по Закона за отбраната и въоръжените сили подкрепящата мисия от страна на Българската армия се възлага от министъра на отбраната, но там трябва да се употреби и нивото на сила, което могат да употребяват българските военнослужещи. Също е важно, дори не знам дали това не трябва да бъде и в закрито заседание – ще кажете, ако има нужда от подобна процедура, да се види с какво ниво на сигурност ще разполагат българските военнослужещи, като подпомагат границата? Също така, кога се очаква да започне една подобна операция, защото поне за нас като приемане на средства за бюджета е важно дали ще започне септември, октомври, ноември или декември? Хубаво е да се да се финансират и четирите месеца. Доколкото се запознах с изказване от Вас, господин Янев, от този уикенд – още не смятате за необходимо да се включват въоръжените сили в охрана на границата. Тоест една подобна операция би се отложила във времето – може би за последващ месец. Така че наистина е важно поне за пред народните представители, които са в залата, за всички парламентарни групи, тъй като тази точка получи подкрепа от всички парламентарни групи, да разберем какво точно се планира, с какъв личен състав, с каква техника и къде точно ще бъдат съсредоточени усилията? Колко ще бъдат съсредоточени усилията на самата граница, колко в дълбочина, логистично как ще бъдат покрити? Разбрахме, че няма да се отварят нови центрове към Държавната агенция за бежанците. Тук е важно да се види какъв е процентът на заетост в центровете на дирекция „Миграция“. Пак казвам, за съжаление, МВР ги няма, но това е важна тема, за да се види какви са трендовете, защото на база на тези трендове ние можем да направим един точен анализ как ще се развива ситуацията за в бъдеще, така че се надявам да подходим отговорно към този дебат, да не влизаме толкова в политика, защото темата е изключително важна за всички български граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Гаджев. Министър Рашков пътува към Народното събрание. Господин Янев, предлагам да дам думата обаче на министъра на външните работи и на отбраната, тъй като имат полет, за да може да ни информират и да не закъснеят, предлагам първо да им дам на тях думата и след това да преминем към министър-председателя и Бойко Рашков. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми дами заместник-председатели, уважаеми народни представители! Темата за Афганистан е преобладаваща във всички международни контакти през последните седмици. Вие можете също да следите тази тема и по телевизията, и по другите медии. Съответно можем да кажем, че това, което се направи през последните седмици и от изпълнителната власт, и от Министерството на външните работи, беше с приоритет – извеждане на българските граждани от Афганистан и извеждане също така на тези афганистански граждани, които са имали принос към българското посолство, към нашата мисия ISAF, която е била през последните години на територията на Афганистан. Също така и на принципа на солидарност към тези служители – афганистанци, които са работили към съответните европейски служби, към Европейската комисия и други международни организации. До този момент трябва да Ви кажа, че ние сме евакуирали успешно 27 български граждани от територията на Афганистан, имаме афганистански граждани, които са евакуирани – 34 души, имаме допълнително – 22-ма граждани, които се намират на територията на Пакистан и на които им предстои евакуация до България. Отделно очакваме – 14 души афганистански граждани, които да дойдат по линия на Европейския съюз от така наречения логистичен хъб в Испания. Тяхното транспортиране от Испания до България е в процес на съгласуване със съответните институции и съответно очакваме информация кога точно ще пристигнат тези граждани. Какво трябва да кажем в момента за ситуацията в Афганистан? Първо, че тя е крайно тревожна, от една страна, и основна задача на международната общност е да осигури мира и сигурността на територията на Афганистан. Неслучайно днес има и начало на срещата на външните министри на Европейския съюз във формат „Гимних“, която ще продължи до петък. министрите на министрите на външните работи, която беше видеоконферентна връзка преди две седмици. Предстоят срещи на министрите на отбраната днес и утре също на тази тема. Вчера беше срещата на министрите на вътрешните работи. Трябва да Ви кажа, че на всичките тези съвети и срещи българската позиция е съгласувана, координирана и е в защита на националните интереси на Република Ако трябва да говорим в конкретика – първо, подкрепяме усилията и на Европейската комисия за сформиране на правителство на съгласие или приобщаващо правителство, както го наричат те, преходно правителство, което да доведе до крайното решение на ситуацията в момента, да имаме единна позиция по отношение на международното хуманитарно право. Преди всичко това засяга не само защита правата на човека, но с акцент преди всичко върху правата на жените, момичетата и децата, да не се допуска повторното превръщане на Афганистан в територия, платформа и убежище на терористични организации. Не на последно място, това, което и Вие засегнахте, господин Гаджев, това е, че преди всичко трябва да се осигурят и външните граници на Европейския съюз и България, като една от тези външни граници също поставя на всички тези форуми приоритетно и този въпрос. Трябва да се знае, че България няма свое представителство в Афганистан – то беше закрито през 2017 г. Ние имаме така наречения home based ambassador, тоест това е посланик, който е с постоянно седалище в България – посланик Иван Котов, в постоянна връзка сме и с нашите колеги, които са все още на линия в Кабул. Трябва да се каже, че Европейската комисия изтегли своето представителство, но целта на Европейската комисия е да засили в съседните на Афганистан държави дипломатическата си мисия. През последната седмица също така беше изпратен за оперативни разговори представителят на Европейската комисия специално по Афганистан – това е един шведски дипломат. Очаква се на днешната, утрешната и вдругиден среща въпросите и неговият доклад да бъде представен на министрите на външните работи. Отделни совалки бяха предприети от министри на външните работи на отделни държави. През последните три дни имаше такива совалки и от германския външен министър, има съответни призиви и от датския министър-председател за възможни неща, които да се дискутират на срещата „Гимних“. това, което искам да Ви призная, е, че срещата „Гимних“ е по-различна по формат. Там важат така наречените „Чатъм Хаус“ правила, тоест нещата, които се дискутират в този формат и нямат публично достояние. Ние сме в контакти с Комисията по външна политика по всички тези въпроси и когато имаме достатъчно информация, съм готов да запозная на закрито заседание Комисията по външна политика и с резултатите от тази среща.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Гаджев, както съм имал възможност няколко пъти да Ви информирам, Министерството на отбраната и въоръжените сили имат готовност да разположат до 1051 военнослужещи на българо-турската граница при разчет за три ротации по две седмици всяка – първа ротация 350 военнослужещи и така Задачите също съм имал възможност да обясня, но набързо ще мина през тях: участие в усилване на наблюдението и охраната на българо-турската граница; участие със сили и средства на Дирекция „Жандармерия“ за противодействие на незаконното преминаване на мигранти на територията на страната; изграждане на инженерни възпиращи съоръжения; наблюдения от въздуха; усилване на граничното наблюдение като цяло; участие в операции по търсене, спасяване и евакуация; изграждане на палатки; предоставяне временно на походни кухни и като цяло – оказване на логистична поддържка на МВР. Това, което обаче искам да информирам, като правя уговорката, че вече сме изпратили писмо до господин Атанас Зафиров, председател на Комисията по отбрана, е за средствата, от които се нуждае Министерството на отбраната, за да осъществи реализацията на тези планове, които току-що споменах. Става въпрос за следното: необходимите финансови средства за участие на личен състав до края на годината възлизат на 8 млн. 640 хил. лв. Прогнозните финансови средства за гориво-смазочни материали (ГСМ) възлизат на 606 хил. лв., в графа „Непредвидени разходи“ сме заложили 360 хил. лв., а всички необходими финансови средства за участието на средно 600 военнослужещи на месец и необходимата техника за усилване охраната на държавната граница с продължителност до края на годината, възлиза на 9 млн. 606 хил. лв. Министерството на отбраната не разполага с тези средства. Допълнителни финансови средства за капитало-възстановителен ремонт сме поискали за

Това са средствата, които сме заявили в официално писмо до председателя на Комисията по отбрана. Тъй като стана въпрос за Правилата за използване на сила – разработени са такива правила. Не мога на открито заседание да докладвам за тях.

ще бъдат обсъдени оперативните ангажименти на Европейския съюз, които включват Афганистан, включват Западните Балкани, ангажименти в Мали, Сахел, а също така Либия. Освен това ще се дискутира работата по Стратегическия компас на Европейския съюз. Знаете, това е един стратегически документ, който всъщност е визията на Европейския съюз за проектиране на сигурност, а също така за увеличаване стратегическата автономност на Съюза. Това е, което мога да кажа. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Първо предлагам да освободим двамата министри, защото им предстои пътуване, и да продължим по-нататък с отговорите на конкретните въпроси. Уважаеми господин Гаджев, надявам се, че в рамките на няколко дни – тъй като се налага за втори път да говоря по темата, да не повтарям думите си от предния петък, но все пак да кажа, че организацията, която до момента сме направили в Министерския съвет, е създаването на групи за непосредствен и бърз анализ на ежедневна база на обстановката. Със създадената организация от Главна дирекция „Гранична полиция“ по отношение на охраната на границата в момента, както и с предстоящите решения съвместно с МВР, включително и това, което обявих и от трибуната на Народното събрание, че предстои да свикаме през следващата седмица Съвета по сигурност към Министерския съвет, като една от темите ще бъде и тази. Смятаме, че към момента правим необходимото относно подготовката на страната подготовката на националните елементи от системата за защита на националната сигурност по охрана на държавната граница в, така да го кажем, до голяма степен очакваното нарастване на мигрантския натиск. Наистина, както и министърът на отбраната съобщи, така предполагам и вицепремиерът Рашков след малко, когато стане въпрос за конкретика по отношение на мерките, по отношение на организацията, по отношение на координирането силите, средствата и личния състав на „Гранична полиция“ със силите и средствата от въоръжените сили, навлизаме малко в чувствителна зона. Аз съм съгласен с препоръките на министъра на отбраната – при необходимост и желание на народните представители те да бъдат запознати на закрито заседание с този тип мерки. Но, да, всичко се взема предвид, включително се обсъждат и най-подходящите мерки за поведение на терен. На този етап не мисля, че е необходимо да се дискутират, но при необходимост това може да бъде направено на закрито заседание. Оттук нататък,

се нуждаят от допълнително финансиране, такива разчети са направени и са внесени в съответните комисии – по Отбраната и съответно Комисията по вътрешен ред и сигурност. Предполагам, че в дейността на Народното събрание и в резултат на препоръките на тези комисии съответните решения ще бъдат взети. Към момента съобразно ситуацията не се налага включването на

Уважаема госпожо Председател, госпожо Заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Често говорим по темата за мигрантския натиск и с основание. Както виждате, ние ежеседмично сме тук, за да Ви информираме за състоянието по тези въпроси, тези процеси, тяхното развитие и какви действия предприемат компетентните държавни органи. По първия въпрос: има ли, или няма повишаване на мигрантския натиск по границите на нашата страна? Известно е, че в Република Турция има около 3 милиона 400 хиляди души сирийци и, както подчертах и миналата седмица, в резултат на политическите процеси в Афганистан множество афганистански граждани се насочват в посока на Турция, минавайки през Иран и, разбира се, целта е достигане до европейските страни, включително през Република България. Така че ние сме подложени на натиск не само от страна на афганистански граждани, които, грубо казано, бягат от режима, който се установява там, а и от сирийски граждани, които преминават през територията на нашата страна. това показва ежедневието в нашата страна, в смисъл, че – да, вярно е, завишен е броят на афганистанските граждани, които минават през границата, но минават също така и сирийски граждани. Известно е, че сирийските граждани имат улеснен достъп до Турция като държава и увеличението, което е в пъти тази година, в сравнение със същия период на миналата година, бих казал, вече много пъти го подчертавам, 6 – 7 пъти по-завишен е мигрантският натиск на нашата граница. граница. Тук, разбира се, фактор е и обстоятелството, че в Гърция в момента няма такива ограничения, свързани с ковид пандемията, каквито имаше миналата година, което донякъде обяснява защо така се е повишил натискът от мигранти към нашата страна. Какво правим и какво предвиждаме да предприемаме оттук нататък? Разбира се, основната сила, която противодейства на мигрантския натиск у нас, както вече е известно, което каза и премиерът, естествено, че се разчита на Главна дирекция „Гранична полиция“. Тя е впрегнала, искам да подчертая това, огромен потенциал от жива сила и техника. Смятам, че това е горе-долу максимумът, който тази служба ще трябва да даде, за да отстоява интересите на националната сигурност на Република България. Ако, разбира се, се повиши натискът до степен тази национална служба да не може да се справи с тази задача, тогава планираме, както вече сме споделили с народното представителство, да се включат и сили на Министерството на отбраната. Дебело подчертавам това, тъй като напоследък долавям изказвания, които са в разрез с тази наша позиция, която ние не крием и която е възможно да се реализира в крайна сметка, в зависимост от мигрантския натиск. Тук не става дума да използваме силите на армията и както някои казват – сега на война ли сме, и да създаваме подобно невярно впечатление както в България, така и извън нашата страна. нашата страна. Пак ще повторя, че разчитаме на армията само тогава, когато нямаме никакви други възможности за противодействие на мигрантския натиск. Апелирам и Апелирам и към Вас, а то пролича и в заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, че по този въпрос трябва да има консенсус, или така мисля поне аз, между всички политически сили. В крайна сметка затова имаме граница, затова Вие гласувахте преди няколко години за изграждането на временно оградно съоръжение, което да препятства мигрантските вълни, вълни, а пък, от друга страна, ние направихме няколко посещения на граничните зони, за да видим в какво състояние се намира това оградно съоръжение, включително там беше и президентът, и премиерът. имаме доста информация и направихме срещи с областните управители на Бургас, Хасково и Ямбол, а териториално, така да се каже, различна част като дължината на граничната линия би следвало административно да е под правомощията на тези областни управители. Установи се, че там действително има необходимост оградното съоръжение да бъде възстановено на местата, където е разрушено, да се извършат необходимите поправки, корекции и така нататък, включително има и по-дребни проблеми, да не ги споменавам тук пред Вас. Разбира се, установихме, че – аз притежавам такава справка, но няма да ни стигне времето да Ви запозная с нея – 3, 4, 5 години назад какви средства са влагани, влагани ли са, или не са влагани, но ние сега констатираме, че това оградно съоръжение има нужда от ремонти. Очевидно има достатъчно аргументи, между другото, в тази насока, че областните управи в тези три града не могат очевидно да се справят с този въпрос, трябва да признаем това. Второ, там ежедневно патрулират сили на Граничната полиция, които ежедневно констатират, ако има повреди, нарушения по това гранично съоръжение. По-добре е тези задачи, които произтичат от необходимостта да се реформират, поддържат и така нататък, включително не само оградното съоръжение, а и пътната мрежа, която е в непосредствена близост до това съоръжение, да може да се улесни патрулирането, особено в зимните месеци,

„Гранична полиция“, която да се занимава и с поддръжката на самото оградно съоръжение. Имаме съгласието и на областните управители, проведохме срещи с тях. Те са направили оглед на онези участъци, за които са отговаряли до този момент. Има ориентировъчна проектосметна документация или пък приблизителна. Разбира се, тя не е чак толкова фрапираща и може би 3 до 4 млн. лв. ще струва възстановяването, респективно ремонтът, така че в тези два-три месеца, които предстоят, ще могат да се реализират тези ремонтни дейности. Мисля си, че това може да стане, така че оградното съоръжение да стане още по-надеждно и да се улесни по такъв начин дейността на нашите гранични власти. Дали, госпожо Председател, имам още време? ПРЕДСЕДАТЕЛ Ще подчертая още веднъж – да, включване на сили на Министерството на отбраната ще се само тогава, когато мигрантският натиск стане толкова силен, че само със силите на Министерството на вътрешните работи няма да може да се възпрепятства навлизането на чужди граждани на територията на нашата страна. Това сме го обсъдили с министъра на отбраната само преди няколко дни. Иначе, ако натискът към днешна дата беше достатъчно силен и непоносим, така да се каже, за граничните власти, ние щяхме да реализираме такава намеса. намеса. Вие добре знаете, че нахлуването на мигранти е в доста голям брой, защото те са действително концентрирани на турска територия и нашите гранични власти ги забелязват, естествено, то тогава тук ще настъпят доста сериозни затруднения в тази насока, включително с тяхното настаняване, издръжка и така нататък, и така нататък. Само ще спомена и нещо друго, тъй като има такива въпроси понякога. Разбира се, че е срещу онези, които трафикират мигранти, а такива канали има, за голямо съжаление, образуват се и наказателни дела срещу тези, които осъществяват тази дейност, и те наближават цифрата 200. Не мога да Ви кажа конкретно, мисля, че не стои въпрос точно в този контрол да Ви кажа, но ако трябва, ако някой се интересува, естествено, че аз ще дам по-конкретна информация в тази насока.

нашите въпроси. Там, както каза и министър Стоев преди малко, има единодушие по въпроса за това, че трябва да се окаже съдействие, помощ на държавите членки, които на първа линия, между които, разбира се, и България. Ние много разчитаме, че такава подкрепа ще получим от Еврокомисията, за да може, ако е необходимо, да засилим нашите възможности за противодействие, тъй като ние сме входа, ако мога така да се изразя, за мигрантите към

Очевидно е, че проблемът с мигрантската криза вълнува всички ни и, предполагам, че ще сме единодушни в желанието си да подпомогнем държавата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната за обезпечаване на всичко, което е възможно, за едно нормално развитие на живота в страната, дори при такава мигрантска криза. Разбрах, че и министър-председателят, и президентът, и господин Рашков са направили проучвания на състоянието на границата, на заградителните съоръжения, на техническите съоръжения, които обезпечават сигурността на границата. Доколкото разбирам, от техни изявления в медиите, тяхното впечатление не е по-различно от моето, което съм изразявал неведнъж – че граничното съоръжение има много проблеми, че техниката до известна степен не е в ред, че голяма част от датчиците не работят, а те са консуматив, който трябва да се смени. Хубаво е обаче преди да вземем мерките за това, да поправим, да усъвършенстваме да въведем някои нови технически средства за защита на границата, да си изясним какво е качеството въобще на граничните съоръжения. Защото още по времето, когато се строеше това това гранично съоръжение – тази защитна ограда, в България имаше специалисти от Израел, които твърдяха, че за една четвърт от цената на километър, която се даваше за строежа на нашата граница за тази мрежа, в Израел строят стена, която е висока 3 метра, с 2 метра закопана част в земята, за да не може да се минава под нея. Същото се касае и за техническите съоръжения. За тях бяха дадени около 300 милиона за развитие на граничния капацитет и може би голяма част от Вас знаят, че доста време не действаха поради това, че не бяха предвидени средства за експлоатация и плащане на електричеството и електрическите компании им спираха тока от време на време. За да гледаме в бъдещето, трябва да погледнем и малко назад, за да сме наясно дали тези грешки и тези проблеми няма да се повторят, дали едни и същи фирми сега няма да бъдат привлечени към ремонта на граничните съоръжения. Това значи, че заедно с мигрантите с ранички или по друг начин емисари, които ще разнасят дрогата. Вие знаете, че около 90% от хероина произлиза от Афганистан и това е още една опасност както за нас,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радулов, въпросите, които задавате, са важни. Хубаво е да знаем историята, хубаво е да знаем какво точно е свършено през годините с всички предимства, недостатъци и критики, които сме имали към това, което е правено в миналото, и на базата на тези критики да сме в състояние да взимаме адекватни решения понастоящем. Има оценка какво е точното състоянието на преградното съоръжение. По принцип, разбира се, аз съм видял една част от това съоръжение – в голямата си част не е компрометирано и е в добро състояние, но има участъци, които обаче се нуждаят от ремонт чисто технологично. И да, абсолютно сте прав, че част от датчиците не работят, но това са, така да се каже, технологични проблеми, които се решават от Главна дирекция „Гранична полиция“ на дневна база с техни възможности, с възможност на фирмите, с които имат договори за поддръжка. Важно е оттук нататък, ако има необходимост от други договори, доизграждането на този тип допълнителни сензори да се прави достатъчно прозрачно и отчетно, така че данъкоплатците, от една страна, да са спокойни, включително и европейските данъкоплатци – там, където има възможност да се прави със средствата, отпуснати по Фонда „Солидарност“ в рамките на европейските механизми. Всичко това се отчита и се взима предвид в дейността на Министерството на вътрешните работи,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо едно важно уточнение, и то е по-скоро за публиката – армията не може да пази границата сама. приетия от 2015 г. закон поправките казват, че армията може да има само съпътстващи и подпомагащи функции към Министерството на вътрешните работи в българското законодателство, като впрочем много от нормативните документи в НАТО и в Европейския съюз очертават водещата роля на Вътрешното министерство, в случая „Гранична полиция“. По охрана на границата армията може само да подпомага. Самото подпомагане има много въпроси, които трябва да се изчистят чисто като координация между

и да може да се сподели и такава информация, която е с по-чувствителен характер. Впрочем, ще взема отношение по едно от нещата, които външният министър каза за хората, които се очаква да приемем по линия на солидарността, която имаме към нашите два съюза, което е правилно, тъй като ние трябва да бъдем солидарни, за да може и другите да са солидарни с нас. Това са хора, първо, които са работили към Министерството на външните работи, както стана ясно, хората от тъй като вчера приключи евакуацията на Афганистан и американските военни окончателно се изтеглиха от Кабул: изтеглихме ли други наши чисто национални активи, които сме имали там, хора, които са работили към българските въоръжени сили, към службите, които са на пряко подчинение на министър-председателя – досещате се кое имам предвид, хора, към които в крайна сметка имаме отношение като държава, а не толкова само съюзните ни правомощия?

питания да останат за петък, така или иначе ще продължим този разговор, доколкото разбирам. Но да, България прави необходимото. Към момента имаме, така да се каже, наполовина свършена работа по отношение на евакуацията за тези афганистански граждани, за които Министерството прие едно решение, в което казва до 70 афганистански граждани.

Аз също смятам, че в някаква степен днешното изслушване е напълно безсмислено. Едва ли ще чуем нещо по различно от това, което е казано и от тази трибуна, и от тази трибуна, и от публични изяви на премиера и на министрите. Аз самият посетих, в качеството си на председател на Комисията по отбрана, защитното съоръжение и тук мога да Ви поставя поне три-четири конкретни въпроса, но опасявам се, че наистина трябва да го направим на закрито заседание. Но така или иначе сме се събрали, да поставя и един конкретен въпрос. Първо, благодаря на Министерството на отбраната за коректния отговор и конкретните сметки. Утре на заседание на Комисията ще ги обсъдим и ще излезем с конкретни предложения. Добре е да се каже, че тези разчети, тези близо 10 милиона – 9 милиона 606 хиляди, са на база 600 военнослужещи, тъй като беше спомената и цифрата предвидени 1051, но тези пари ще стигнат за средно 600 военнослужещи до края на годината. Исках да кажа и на господин Рашков, няма да вземам думата повече, че никой не се е съмнявал във възможностите на Министерството на вътрешните работи да се справи със ситуацията, но просто министърът на отбраната в свое изявление преди няколко дни каза, че буквално от днес армията ще бъде разположена. Затова е и това забързване и може би създаване на някакво впечатление в обществото, че се търси бързо решение. Конкретният ми въпрос към господин министър председателя в тази необходимост, която сте записали по капиталово-възстановителните ремонти на вертолет „Кугър“ и на летателната система Aerosonde Mk 4.7 Block G, са немалко средства – 17 милиона общо. Ще Ви помоля да ни обясните: как точно те се съотнасят към конкретната тема, а именно охраната на държавната граница? Тоест, тези средства крайно необходими ли са по конкретната тема, или те са просто една допълнителна възможност Министерството на отбраната да реши един проблем, който безспорно трябва да бъде решен

краткият отговор на въпроса е, че в разчетите на Министерството на отбраната по принцип този тип разчети и този тип мислене го има за малко преосигуряване. Краткият отговор е, че има и други средства за наблюдение, но предвид продължителността на предполагаемия период, предвид необходимостта, че всички тези средства трябва да се ротират и да се разчита на един по-голям ресурс, предполагам, че това е в основата на тяхното искане за ремонт на тези две летателни средства, които са от различен тип, разбира се. Те осигуряват допълнително видеонаблюдение от въздуха. Такива средства има и Министерството на вътрешните работи, но, както знаете, много пъти тук, включително и от тази трибуна, сме коментирали. Само преди около месец във връзка със сезона на пожарите, така да се каже, лимитът на тези летателни средства е ограничен и това всъщност е причината. Оттук нататък вече дали може да се приеме и като спешност или не, самите представители на Министерството на отбраната трябва да го мотивират по-добре, предполагам, че ще ги поканите в Комисията, за да ги чуете. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янев. От „Демократична България“. Заповядайте, господин Шаламанов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Премиер, уважаеми господин Вицепремиер! Въпросът ми е свързан със степента на съвместимост и защитеност на комуникационно-информационните системи, които използват „Гранична полиция“ и Армията, с цел да се гарантира много добро информационно осигуряване на тези съвместни действия и да не се допусне разкриване от престъпни групи, свързани с трафик на мигранти и с друга престъпна дейност, за която говори господин Радулов: какво е нивото на тази съвместимост и на тази защита? Имаше публикации в миналото за несъвместимост на системата TETRA в Министерството беше споменато и наличието на различни датчици. Съществува ли интегрирана система за наблюдение, която може да създаде обща картина на ситуацията и има ли механизми за взаимодействие за обмен на информация при необходимост със съседните страни, така че чрез информация да бъде повишена ефективността на тази операция и да бъдат намалени средствата, необходими за гарантиране на сигурността? И на последно място – да, ние ще разгледаме в Комисията по отбрана исканията от Министерството на отбраната. Надявам се, че тези средства ще бъдат осигурени не от функция „Отбрана“, а от функция „Вътрешен ред и сигурност“, така че да не ощетят финансирането за функция „Отбрана“ и за развитие на способностите в Министерството на отбраната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ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

има съвместимост, има координация, която в определени сфери, на определени етапи и сегменти от самата координация съвместимост е направена по един специфичен начин.

Така че отговорът е: да, системата функционира, разбира се, интегрирана е не по най-добрия начин, но функционира. Ако е необходимо, можем да влезем и в детайли и да го коментираме допълнително в петък този въпрос, но необходимото е направено – поддръжка има. Координация има включително със съседните държави. Разбира се, пак по определен ред, а не с нашите системи, които съществуват. Последният въпрос, в който стана въпрос за искането за бюджет на Министерството на отбраната. Да, съгласен съм, няма да е от функции „Отбрана“, това е моето настояване, а по-скоро е за

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми господин Вицепремиер, госпожи и господа народни представители! Безспорно темата е изключително важна – една от важните кризи, на които сме свидетели в страната, но както чухме и от изложенията на министър-председателя, и на министрите, става дума за хуманитарни емигранти, за хуманитарни бежанци. В тази връзка искам да изясня нещо. За мен, уважаеми господин Министър-председател, става дума за хуманитарен мигрантски поток, който не е предназначен предимно за България, а за Западна Европа. Този поток като цяло няма да остане в България, а ще замине, ще премине и ще търси убежище в страни от Западна Европа. Затова казвам, че се търси транзитен път. Следователно, основният проблем не е преминаването пеша на границата, а транзитното преминаване – може би ще се пътува с различни превозни средства. Този транзитен поток, предполагам, ще е доста голям, по-интензивен и ще се опитат да го преминат максимум с две преминавания. Другото преминаване пеш, разбираме, че е относително обезпечено – има камери и, разбира се, тази прословута българска ограда, която беше сравнена с друга ограда, различни съоръжения, рентген и така нататък. В тази връзка, господин Министър-председател, моят въпрос е: какво прави или какво предлага българското правителство за спиране на транзитния поток

Организацията на охраната на границата не включва само и единствено охрана на самата граница от гледна точка на хората, които преминават пеша. Организацията е повсеместна, включително и това, което се предполага, че има мобилни екипи – да, има ги както в непосредствена близост до границата, така и във вътрешността на страната. Ако трябва да влезем в детайли, влизаме чисто в оперативната дейност на Министерството на вътрешните работи. Предполагам, че може да бъде разказана и представена на народните представители, но за предпочитане е на закрито заседание, защото все пак, ако започнем да дискутираме какви са тактическите действия на ниво правоохранителни органи, излизаме малко извън разговора, който би трябвало да има тук, от тази трибуна, тъй като не само хората, които наистина се интересуват, но и други хора, с други намерения биха искали да чуят какво точно се прави. От тази гледна точка моето предложение е при необходимост от детайлен разговор по темата той да се проведе на закрито заседание. Благодаря Ви.

участваме в такива разисквания, за да изясним някои допълнителни въпроси, които възникват в публиката и от страна на народните представители. Този въпрос беше повдигнат частично – – средствата, които се изискват от Министерството на отбраната, за да изпълнят тяхната поддържаща роля по охраната на националната граница. Тези средства не присъстват в Законопроекта за актуализация на държавния бюджет, който предстои Народното събрание да разгледа в следващите няколко дни. В Комисията по отбрана имаме съгласие, обсъдили сме въпроса, че подкрепяме и поддържаме искането на министъра на отбраната. В същото време сме наясно, че в Комисията по бюджет и финанси при разглеждането на предложения между двете четения, в Законопроекта за държавния бюджет ще има много стриктен контрол и внимателно прецизиране на предложенията с оглед на това дали те достатъчно добре са покрити и с оглед на приходната част на бюджета. Във връзка с това е и моят въпрос: дали има разчет, дали приходната част на бюджета до края на годината ще позволи да покрием тези допълнителни разходи, които, разбира се, ние подкрепяме и ще поддържаме в следващите разисквания?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, въпросите, свързани с финансите, винаги са важни – наистина трябва да се разискват и да се имат предвид. От гледна точка на конкретно зададения въпрос – относно очакваните приходи, мисля, че в самото предложение за актуализация на бюджета е дадена прогнозата, очакванията за възможните приходи до края на годината, които отговарят до голяма степен на Вашия въпрос. В същия момент има един нюанс. Част от тези приходи така, както са заложени в Проекта за актуализация на държавния бюджет, част от тези приходи са предвидени по механизмите на Плана за възстановяване и развитие. развитие. Този нюанс е важен. Важно е да се каже точно тук от тази трибуна затова, защото Европейската комисия очаква Плана за възстановяване и развитие на България, съгласуван с партиите, представени в Народното събрание. Предполагам, че има процедура, в която неформално или формално, след като сте информирани като народни представители и на ниво комисии, които е необходимо да разгледат Плана, той трябва да бъде подкрепен, защото част от предвидените приходи в държавния бюджет до края на годината са именно от инструментите на Плана. Неговото внасяне в рамките на месец септември и евентуално одобрение от Европейската комисия преди края на годината ще позволи определени разходи именно да се разчитат през този инструмент. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Янев. Преминаваме към първите въпроси към министър Бойко Рашков. От „Има такъв народ“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, господин Министър, уважаеми колеги! Тъй като България е външна граница на Европейския съюз, господин Министър, мен ме интересува – и нас, и гражданите, водени ли са преговори с „Фронтекс“ за обезпечаване с жива сила, с техника, ресурсово обезпечаване?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

един от моите заместници вчера се завърна от Брюксел, където на високо ниво се водят разговори не само с участието на България, разбира се, а и с други държави членки във връзка с мигрантския натиск. Там също е поставен този въпрос за мигрантския натиск, който се оказва тук, по югоизточните граници върху нашата страна. Имаме пълно разбиране за необходимостта от осигуряване и на необходимите финансови средства. На следващо място бих посочил, че ние сме в почти постоянна връзка между нашите гранични власти, Главна дирекция „Гранична полиция“, турските и гръцките гранични власти. Така че опитваме се съвместно да противодействаме на тези процеси. Мисля си, че в тази насока организацията е добра, обещаваща. Мисля, че именно по такъв начин, тъй като България сама не би могла да се справи с този въпрос и неслучайно обсъждахме, и продължаваме, разбира се, да обсъждаме идеята за включване и на други сили у нас

Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, въпросът ми е провокиран от идващата нова ковид вълна в България и навлизането на редица области в червените зони. Той касае готовността в центровете за временно настаняване и мерките, които са взети за спазването на дистанцията, дезинфекцията и ваксинацията. Само преди няколко дни в петък при въпроси, на които отговорихте, заявихте, че центровете за временно настаняване са заети между 75 и 80%. В този смисъл, какви мерки е предприело Министерството на вътрешните работи и съответно Министерството на здравеопазването с оглед запазване и опазване здравето и живота на работещите там и на настанените? Има ли достатъчно средства и има ли желание

госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, въпросът е много съществен, разбира се, трябва да признаем това. Бих отговорил кратко и ясно – да, вярно е, ковид вълната не може да подмине и местата или домовете, или центровете, където се настаняват мигранти. Така че нашата страна взема необходимите мерки, така че да не се допусне разпространяване на това заболяване. Имал съм и друг повод по този въпрос да отговарям от тази трибуна. Ще повторя, че в момента, в който се приеме в един такъв център за настаняване на чужденци, първата работа, която трябва да се свърши, това е той да бъде изследван дали не е заболял от коронавируса. Така че в тази връзка ние сме безкомпромисни. Второ, естествено, отговарял съм и на този въпрос, се вземат необходимите мерки, свързани с дезинфекцията, хигиената и осигуряването на всички медикаменти, които са необходими, за да се предпазят настанените от заразяване. Подчертавал съм, струва ми се, преди около две седмици, естествено, че се вземат мерки за онези служители в тези центрове за настаняване на мигранти, които се грижат за тях, тоест работещите там. Във връзка с това ще подчертая още веднъж – компромиси не се правят. Това, което се прави в други в други учреждения и така нататък, се предприема и тук. Защото от това зависи не само здравето на настанените чужди граждани в тези центрове, а така също и здравето на българските граждани – повтарям, подчертавам, които са на работа в тези центрове. центрове. Разбира се, една част от тях, както знаете, впоследствие се настаняват и в съответните места на Агенцията за бежанците. Там също се полагат съответни грижи, докато не се реши проблемът с техния статут.